Този ден всяка година се отбелязва като част от българската бойна слава, тъй като на тази дата преди 102 години е превзета Одринската крепост, но се отбелязва и като ден на всички онези тракийски българи-мъченици, които бяха избити или прокудени в свободна България от турската държава. На този ден се почита подвига на българските воини, паднали при Одрин и из тракийските полета, както и почитаме паметта на хилядите българи – тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на свободна България. Атаката на Одринската крепост започва на 24 март 1913 г. и само за две денонощия Българската армия разкъсва огражденията, пробива фронтовата линия при фортовете Айваз баба и Аджи углу

Но при превземането на Одринската крепост са пленени 13 турски генерали, 2 хиляди офицери, 50 хиляди войници с 413 оръдия. Крепостта Одрин е превзета от Втора българска армия под командването на генерал-лейтенант Никола Иванов. По случай превземането на Одрин в поздравителната си заповед от 26 март 1913 г. до войските на Българската армия на източния сектор българският генерал Георги Вазов заявява следното: „Офицери, подофицери и войници, Вие покрихте България със слава, а нашата армия – с лавров венец. Светът има да се чуди на нас, блестящите синове на България, че можехме за 13 часа да превземем една от най-силните крепости в Европа. Гордея се, че съм Ваш началник, гордея се, че съм българин”. Днес може би трябва да си отговорим на въпроса за способностите на съвременната Българска армия и не дали тя може да превземе някоя чужда крепост, а дали може да изпълни своите конституционни задължения – защитата на териториалната цялост и суверенитет на Република България. Това изисква и отговорност, и повече дух, и сърце в колегите народните представители, когато разискваме темите за Българската армия, да бъдем адекватни, за да може нашата войска да изпълнява минимумът, който е заложен в нашата Конституция. На този ден обаче – 26 март, в България се отбелязва и трагичната съдба на стотици хиляди българи от Тракия. След 16 юни 1913 г., когато България влиза в Междусъюзническата война, тя е нападната от турската армия, която навлиза в Източна Тракия, нарушавайки линията от Лондонския договор Мидия – Енос. Местното българско население е подложено на тотален геноцид. Ще дам само няколко примера: - на 2 юли в село Булгаркьой са избити 1450 човека, от които 1100 души жени и деца; цялото село Енидже; - при реокупацията на Одрин турската армия и башибозук избиват 521 души цивилни български граждани и така е навсякъде, където минат турските войски и башибозук. Тъй като някои биха казали, че това е много отдавна и че боравим с измислени факти, аз ще цитирам някои данни, изработени не от българските историци, макар че много от тях са писали по тази тема, а ще цитирам факти и данни от международната тогава Анкетна Карнегиева комисия, която точно разследва военните престъпления, извършвани през Балканската и Междусъюзническата война. Според Карнегиевата анкетна комисия в Одринска Тракия от турските войски и башибозук са избити между 50 и 60 хиляди цивилни граждани – християни, предимно българи; 200 хиляди са прогонени в пределите на тогавашна България, бягайки от тази касапница, която ги е следвала; 108 села са напълно унищожени; 10 934 къщи са опожарени; над 5 хиляди жени, деца и мъже са изнасилени. Дадох някои от примерите, конкретно село по село. Няма да влизам в подробности. Уважаеми колеги, това е геноцид, който все още не е осъден нито от Европа, нито от цивилизования свят. Геноцид спрямо един народ – българския. Само след двадесетина дни в тази зала ще си говорим за арменския геноцид, но трябва да свържем двете неща, защото в периода 1913 – 1915 г. първите жертви на турската власт са българите в Източна Тракия, след това следват арменците и асирийците. Българският парламент не може повече да мълчи по този въпрос и да се съобразява с политическата конюнктура и какво ще кажат нашите комшии. Те няма какво да кажат, защото те самите се назовават неосманци, на практика наследници на тези, които извършиха този геноцид. В 1925 г. е подписан Ангорският договор между България и Турция, според който на тези 200 хиляди прокудени българи от Тракия се дължи обезщетение. По конюнктурни причини след 9 септември този въпрос не беше поставен. Пак по конюнктурни причини след 10 ноември отново не беше поставен от нито един български президент, от нито един български премиер, от нито един български министър. ходехме и се кланяхме, и се извинявахме за възродителния процес, в който има 4-5 жертви. Тук говорим за 50-60 хиляди жертви и то установени от международна анкетна комисия, не от вестниците. Българското правителство и българският парламент най-вече имат своя дълг към наследниците на тези 200 хиляди прогонени българи да получат най-накрая, сто години по-късно обезщетенията за своите имоти и своята собственост, която беше заграбена и се ползва сега от съвременната турска държава. Уважаеми дами и господа, казвам това не за да насаждам някакво напрежение. задам само един въпрос. В нашия парламент има една парламентарна група, която много обича да нравоучителства и да ни говори за човешки права, да ни говори за ксенофобия, за расизъм и какво ли не друго, обвинявайки българския народ – не само една или две от парламентарните групи. Три, правилно. Ще Ви дам само един пример: при 50-60 хиляди избити българи, които намират подслон в България – техните наследници, при толкова изнасилени жени, деца и мъже, при толкова унищожено имущество нека някой излезе и посочи един пример, от който тези 200 хиляди бежанци в България са убили един етнически турчин. Няма такова нещо! Напротив! Ето това е примерът за толерантност, а не купешките думички, които едни хора се опитват да ни натякват в този парламент. Това е смисълът, почитайки величието на Българската армия с превземането на Одринската крепост, уважавайки жертвите на българския народ в Източна Тракия, ние трябва да се научим да използваме историческите факти не за да търсим политически дивиденти, а тези исторически факти и събития трябва да ни служат като един урок как да не повтаряме грешките на предходните български политици и тези грешки да бъдат изправяни, а не забравяни. Това е смисълът от отбелязването на Деня на Тракия – 26 март. Благодаря Ви, уважаеми колеги.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! С изключително внимание изслушах преждеговорившите по тази наистина сериозна тема. Смея да твърдя, че това, което сподели колежката Силвия Хубенова, че има неразбиране по тази тема, бих казал, че има и голяма доза незаинтересованост. Защо има незаинтересованост, колеги, когато говорим по тази наистина толкова важна тема? За да бъда аргументиран и да Ви стане ясно, мисля, че е редно когато говорим и коментираме по тази тема, да си послужим и с реални числа. За да не се простирам по всичките точки от Годишната работна програма на Народното събрание, която днес е на нашето внимание на обсъждане, ще се спра само на първа точка от тази програма, която е със следния текст: „Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите”. Нека да направим една малка и кратка ретроспекция всъщност на кое място е България по младежка заетост на последно. Страната с най-висока безработица при младите хора. Има една оперативна програма, която се нарича „Развитие на човешките ресурси”. Ако имаше заинтересованост в колегите, те би следвало да знаят, че в програмния период 2007 –2013 г., би включило вече и 2014 г., по тази програма бяха предвидени средства в размер на 2 млрд. 460 млн. лв. Разплатените средства са 87% или 2 млрд. 64 млн. Какъв е резултатът? Резултатът по тази програма, тъй като говорим за стимулиране на заетост, колеги, са: 70 хиляди работни места за този програмен период. Не по-малко средства са предвидени в следващия програмен период – 2015-2020 г. Аз питам обаче тези преждеговорившите против усвояването на тези средства ли са, на тези милиарди, които са толкова необходими? Или имат нещо друго като виждане? Говорим за инвестиции. Приехте чуждестранни инвестиции през 2013 г. януари месец съставляват 58 млн. лв. Само че тези 58 млн. лв., уважаеми колеги, не са никакви инвестиции, те са прехвърляне на пари от единия в другия джоб на офшорни фирми. Говорим за устойчиви работни места, за българско производство. Някои дори повдигнаха въпроса и за генномодифицираните храни. Само че когато през 2011 г. – февруари месец, като разследващ журналист направих първото предаване в България за генномодифицираните организми, на следващия ден телевизия СКАТ беше посетена от коктейли „Молотов”. Това беше резултатът. Никой обаче не казва, че и към днешна дата в България има една-единствена лаборатория, която може да изследва храните за наличие на ГМО – една-единствена. Намира се в София. За да има втора, трета, пета, десета по областните градове, е необходимо европейско финансиране. Е, аз питам: срещу това ли сте? Говорим за инвестиции, за това, че храните в България се внасяли от чужбина – да, така е. Така е, защото, първо, българското производство от няколко години има изключителен недостиг на квалифицирани и добре обучени кадри в тази сфера. Между другото, добре е, когато говорим тези неща, да кажем и една друга статистика, която е не по-малко важна. Нека да вземем например какъв е стокообменът на България с Русия за 2013 г. – 10 млрд. лв. внос на продукти, предимно енергийни продукти от Русия към България, иначе казано износ на 10 милиарда свеж ресурс от българската икономика срещу 900 милиона износ за България! Е, това ако е положително, всеки нормален икономист ще Ви каже, че няма по-голям дисбаланс в тази област. Само че се оказва, че

давам някои насоки, които са важни, за да има разбиране по темата. Така че това са истинските неща в числа и не можем да си затваряме очите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Байрактаров. Реплики?

Имам чувството, че или не разбираме дискутираната тема, или сме далеч от пленарната зала духом. Отчитайки дневния ред на Европейската комисия и Програмата на тройното председателство на Съвета на Европа за 2015 г., Парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепя решението на България да приеме Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския парламент за 2015 г. и да насочи усилията си към някои високоприоритетни области за нашата страна, а именно насърчаване на икономическия растеж и заетостта, присъединяване към шенгенското пространство, солидарно управление на миграцията, Европейския енергиен съюз, Единен европейски цифров пазар, разширяване на Европейския съюз. Движението за права и свободи, като най-последователната евроатлантическа парламентарна група, се ръководи от необходимостта от предприемане на активни действия за преодоляване на негативните последици от икономическата криза, повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и постигане на високи нива на заетост. Значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж във връзка с изпълнение на Стратегия „2020”, както и нуждата от укрепване на глобалната роля на Европейския съюз като защитник на демократичните ценности и човешки права, чиито дефицит усещаме все по-осезаемо и в нашата родина. Благодаря Ви.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз ще се върна на темата за Трансатлантическото споразумение между Европейския съюз и САЩ и моите аргументи защо това не трябва да бъде включвано в Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2015 г. Това е споразумение, което включва търговия и инвестиции. Огромно споразумение, което е с много голям обем. Става дума за уеднаквяване на регулации, уеднаквяване на технически стандарти. В него наистина има темите: шистов газ, ГМО, но не само това. В него има авторски права, има специален трибунал за съдебни спорове, които да уреждат споровете между инвеститора и държавата, което всъщност създава много въпросителни. Това, което мога да Ви кажа като факти, е, че това Споразумение е започнало да се обсъжда през 2013 г., имало е намерение да бъдат завършени преговорите през 2014 г. Сега няма да бъдат завършени и през 2015 г., защото самите преговорни досиета не са отворени за публично обсъждане. Европейската комисия с нарочно решение постепенно трябва да отваря тези преговорни досиета. Има възникнали хиляди въпроси. През 2014 г. Европейската комисия прави проучване между държавите членки и в това проучване излиза, че има над 150 хиляди забележки и въпроси 150 хиляди от всичките държави, наши забележки и въпроси – от страна на България, са на брой 176. Защо не трябва да включваме това споразумение в Годишната работна програма на Народното събрание? Защото, първо, то няма да приключи през 2015 г., второ, то подлежи на ратификация. Всяка една ратификация минава през ресорните комисии и бива обсъждана в пленарната зала. Всички въпроси, които биват повдигнати, ще бъдат обсъдени и повдигнати в пленарната зала. Мога да кажа, че след като се отворят публично досиетата за обсъждане, ще направим така, че да има такова публично обсъждане и в комисиите на Народното събрание, и в други формати. Благодаря за вниманието. Енчев – първа реплика, втора реплика – господин Вигенин. Госпожо Председател, колеги! Удивен съм от това, което чух – председател на Комисия смята, че няма нужда да влиза в дневния ред на Комисията и на парламента съдбоносно важно споразумение, което в момента е в центъра на вниманието на европейските страни! Може би темата за Украйна е на първо място, но темата за Трансатлантическото партньорство е на второ място по важност и приоритет в рамките на дискусията както в Европейския парламент, така и в Европейския съюз. Удивен съм, госпожо, от Вашата позиция! По Вашата логика, госпожо, не трябва нито Комисията, нито парламентът да се занимават с това, че това, което се случва и може да се случи на България и на другите европейски страни. Преди малко Ви прочетох становището на унгарския парламент. Знаете ли, че всъщност корпорации ще могат да съдят правителства пред международни трибунали, които са извън юрисдикцията на националните законодателства? Знаете ли, че Германия беше осъдена вече от такава корпорация, Южноафриканската република и Бразилия също бяха осъдени? А Вие смятате, че това не трябва да се обсъжда?! да се обсъжда?! Нека чуят всички синдикати в България и гражданите на България – знаете ли, че ако приемем това споразумение без предварително да го дебатираме тук в пленарната зала и в комисиите,

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Грозданова, мисля, че това, което казахте, всъщност беше аргумент и защо трябва да бъде включено Споразумението в Годишната ни програма. Първо, започвам отзад напред, Вие казахте, че когато то бъде подписано, подлежи на ратификация и тогава ще бъде обсъдено. Тази логика е непонятна за нас, защото Вие имате навика да ни предоставяте тук подписани вече споразумения, на които може да кажеш само „да” и „не”. Смисълът да бъде в Годишната програма е да можем предварително, с участието на парламента, да подсилим националните позиции по течащите преговори, които текущо се обсъждат и в Съвета от министрите. Освен това, да предполагаме отсега дали и как ще бъде подписано това Споразумение, мисля, че е малко рано, при положение че за Европейската комисия е един от приоритетите в програмата, на тройното председателство е един от приоритетите на програмата, Европейския парламент 17 или 18 комисии се занимават с това споразумение и скоро ще има решение на Европейския парламент по тази тема – междинно, разбира се, не виждам абсолютно никаква логика Вие да отказвате то да бъде включено в тази програма. Мисля, че дължите на българските граждани един по-отворен подход и ако има някакви притеснения, нека те да бъдат изчиствани тук, а да не даваме повод излишно да се създават страхове, или обратно, да се крият факти от това Споразумение, които ще засегнат България. Така че аз Ви призовавам да преосмислите Вашата позиция. Благодаря.

ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Господин Енчев, от това, което чух от Вас, разбрах, че не сте ме слушал или най-малко, че не сте ме разбрали какво казвам. Това че може да се прави политика от това Споразумение и неговото обсъждане е така, защото сме малко запознати с него. Сега господин Вигенин ще каже, че това е причина да влезе в Годишната работна програма. Накрая на моето изказване аз казах, че е хубаво да направим обсъждания на различни формати и подчертах това, защото включването на Споразумението в работната програма означава, ако не искате, разбира се, да бъде направено при закрити врата, възможността за публично обсъждане от страна на Европейската комисия. Това мога да Ви кажа. Благодаря Ви. Господин Петров, имате думата за изказване.

проблеми на българското общество и на кризата, ние се занимаваме и си правим упражнения на говорене. Имам предвид един депутат, който от 2007 г. говори по темата за еврофондовете. Депутат, който не е бил една нощ наряд, по темата за Програмата на Народното събрание, за отбраната и за опасността, която България, видите ли, я постигало за това, че тя е член на две големи международни организации, каквито са Европейският съюз и НАТО.

дължим уважение на тази зала и смятам, че наистина трябва, като излизаме, да говорим по същество, а не да си правим словесни упражнения и по теми, по които не сме компетентни. Когато призоваваме за разговор по същество, трябва да правим това в изказвания, в които действително взимаме отношение по същество. Има ли други изказвания? Няма. Дебатът е закрит, преминаваме към гласуване.

предложение в пленарното заседание вчера на господин Вигенин – в Раздела „В сферата на външната дейност”, след т. 23 „Съобщение относно европейската политика за съседство” да се добави следваща точка – „Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство”. Подлагам на гласуване предложението на господин Вигенин.

Поставям на гласуване предложението на господин Вигенин в същия Раздел „В сферата на външната дейност” да бъде предвидена самостоятелна точка „Разширяване на Европейския съюз”. Гласували

Госпожо Председател, по време на изказването си господин Сидеров предложи отпадане на т. 30 в Раздел „В сферата на земеделието”. Това е „Преглед на процеса за вземане на решения относно ГМО”.

господин Сидеров има ли такова предложение. През това време продължаваме с другите гласувания, ще се върнем ако го има в стенограмата. Господин Борислав Великов е предложил „В сферата на образованието и науката” да бъде вписана допълнителна точка „Подкрепа и насърчаване на развитието на образованието и науката”. Гласуваме предложението на господин Великов.

на доклада председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предложи наименование на решението изрично е записано в стенограмата, тъй като всяко решение при обнародването му в „Държавен вестник” трябва да има наименование. Поставям на гласуване наименованието на решението, така както докладчикът господин Светлин Танчев във вчерашния ден го предложи. Гласували

Нямам възможност да получа обратно информация дали господин Сидеров е направил такова предложение. Приемам обаче, че предложението е направено от господин Чуколов, поради което подлагам на гласуване предложението на господин Чуколов сферата на земеделието”, т. 30 – „Преглед на процеса на вземане на решение относно ГМО”, да бъде отхвърлена. Гласуваме предложението на господин Чуколов, възможно е то да възпроизвежда предложението на господин Сидеров, нямам информация.

Сега поставям на гласуване пълната редакция на решението ведно с неговото наименование

Госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Нашето отношение към обсъждането на Програмата в европейската тематика беше напълно конструктивно, а в същото време – категорично. Вие не подкрепихте нито едно от двете предложения, които бяха направени от страна на Парламентарната група на БСП лява България, с което показвате, че нямате намерение да поставите най-важните и най-дискусионните въпроси по комуникацията с Европейския съюз в този момент. Ние не оспорваме много от съдържанието на тази Програма, но тя става доста безлична, когато в нея не се говори за формиране на българска позиция от страна на Народното събрание по предстоящото подписване на Споразумението за трансатлантическо партньорство в търговията и инвестициите. Искам да Ви припомня, че това е един от приоритетите на започналото латвийско председателство, по който Европейският съюз трябва да изрази позиция, евентуално да финализира този процес. процес. В самия Европейски съюз има много противоречиви интереси, които се дължат на различния капацитет в икономиката на тези страни. Също така как можете да отхвърляте предложението да се води дискусия по разширяването на Европейския съюз, след като България граничи с три държави, които са кандидати за членство в Европейския съюз?! Няма ли тя да зададе необходимите въпроси, проявявайки едновременно разбиране към този стремеж и в същото време поставяйки своите очаквания и изисквания? Това е една безсубектна политика, в която българският парламент е просто място, в което се поставят въпроси, но не се решават, не се изразяват позиции. Добре е тук да чуваме от време на време патриотични декларации, посветени на бележити годишнини от българската история, но съвременният патриотизъм означава да можеш да формулираш национални позиции и да отстояваш националните интереси!

Благодаря, госпожо Председател. процедура на основание чл. 46, ал. 2 за допускане в залата на господин Красимир Симонски – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Моля, режим на гласуване.

Моля да гласуваме така направеното предложение, подкрепено от Комисията.

така: „2. държат се от или от името на орган на публична власт след като са създадени или получени от орган на публичната власт, или се управляват или актуализират от този орган и попадат в обхвата на публичните му функции или на трети лица, чиито

квесторите да поканят народните представители в залата. Намираме се в процедура на гласуване.

Законът не се прилага за: 1. работа с документи на хартиен носител, свързани със създаването на публични регистри и масиви от пространствени данни на хартиен носител; 2. масивите от пространствени данни, държани от или от името на орган на местното самоуправление и местната администрация, освен когато тяхното събиране или разпространение е предвидено в закона.”

ал. 3: „(3) Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, чиито масиви от пространствени данни и услуги са свързани с мрежата от услуги по чл. 14, ал. 1, са длъжни да предоставят създадените по този закон метаданни на Националния портал за пространствени данни.”

класификации; 3. качествени показатели за масивите от пространствени данни; 4. валидност на масивите от пространствени данни; 5. съответствието на масивите от пространствени данни с правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни,

17; 7. условията за достъпа и използването на масивите от пространствени данни и услуги; 8. такси, когато такива са предвидени в специален закон; 9. лицата по чл. 4, ал. 1 и 2, отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги”.”

„§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „следните услуги” се заменят със „следната мрежа от услуги”. 2. Създават се ал. 3, 4 и 5: „(3) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” изгражда и управлява мрежата от услуги по ал. 1, свързани с масивите и услугите от/за пространствени данни, за които са създадени и публикувани метаданни.

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” предоставя техническа възможност на трети лица, при искане от тяхна страна, да свържат своите масиви от пространствени данни и услуги с мрежата от услуги, ако масивите и услугите отговарят на правилата, съдържащи се в Регламент

№ 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните”.”

„§ 7. Член 15 се изменя така: „Чл. 15. (1) Услугите по чл. 14, ал. 1 са публично достъпни и лесни за ползване. Услугите отчитат съответните изисквания на потребителите, ако изпълнението им е технически възможно. (2) Услугите за пространствени данни по чл. 14, ал. 1, т. 1 са безплатни, а по чл. 14, ал. 1, т. 2-6 са безплатни, освен ако в специален закон е предвидено друго. (3) За услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2 могат да се предвидят такси, когато чрез тях се осигурява поддържането на масиви от пространствени данни или услуги за такива данни, включително в случаите на много големи количества данни, които изискват често актуализиране. (4) Лицата по чл. 4, ал. 1 са длъжни да предоставят услугите по чл. 14, ал. 1, т. 2, 3 или 5 и чрез електронна търговия, в случаите когато за тях са предвидени такси. Услугите, предоставяни чрез електронна търговия, могат да бъдат предмет на уговорка за освобождаване от отговорност по Глава четвърта от Закона за електронната търговия, както и на разрешение за ползване на услугата”.”

на Европейския съюз, въведени с този закон, определящи техническите изисквания за оперативна съвместимост на масивите от пространствени данни и услуги” се заменят с „правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1089/2010”.”

Лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 могат да ограничат публичния достъп до масивите от пространствени данни и услугите за такива данни посредством услугите по чл. 14, ал. 1, т. 1 по изключение само ако този достъп би оказал неблагоприятно влияние

в т. 2 думите „националната сигурност или обществения ред” се заменят с „обществената сигурност или националната отбрана”; г) в т. 4 след думата „закон” се добавя „или акт на Европейския съюз с цел защита

против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 15 и 16. Тъй като няма направени предложния, предлагам да бъдат гласувани анблок. Подлагам на гласуване параграфи 12 и 13, както са предложени от вносителя. Гласували

в текста преди буква „а” думите „Орган на власт” се заменят с „Орган на публичната власт”; б) в буква „а” след думите „орган на изпълнителната власт или на местното самоуправление” се добавя „ако събирането или разпространението на масивите от пространствени данни е предвидено в закон”; в) в буква „б” след думата „изпълнява” се добавя „административни”; в буква „в” след думите „юридическо лице” запетаята се заличава и се добавя „с публични правомощия или функции или”.

„Услуга с добавена стойност” е услуга, предоставена в съответствие с изисквания на потребител, при която начинът на представяне на съдържанието е различен от определения в Регламент (ЕО) № 976/2009. 17. „Мрежата от услуги” са услугите, свързани с масивите и услугите от/за пространствени данни, за които са създадени и публикувани метаданни – мрежови услуги, и представляват интегрирана среда,

„Допълнителна разпоредба”. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага то да бъде отхвърлено.

Параграф 18 е отхвърлен. Това беше последният текст от Закона. Благодаря Ви, господин Вълков.

към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие,

Благодаря, господин председател. „На свое заседание, проведено на 12 март 2015 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 13 февруари 2015 г. Споразумението е сключено въз основа на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г., и е на стойност

Към Споразумението са сключени две изменения – от 4 април 2014 г. и от 22 октомври 2014 г., с които срокът на действие на същото е удължаван до 26 октомври 2014 г., съответно до 30 юни 2015 г. Дейностите по Споразумението се изпълняват в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република

С Изменение № 3 се предвижда общата стойност на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г. да бъде увеличена със средства в размер на 1 392 000,00 лв. от неусвоените (спестени) средства. Предвижда се средствата да бъдат използвани за нови дейности. Според анализа, направен в Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014 – 2020 г. по отношение на състоянието на настилките, делът на пътищата от II и III клас в лошо състояние е увеличен в сравнение с предишни години. Изхождайки от Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014 –2020 г. към настоящия момент генерираните приходи или съответно отделяните средства за поддръжка покриват недостатъчна част от реално необходимите разходи за жизнения цикъл на отделните пътища и пътни съоръжения от републиканската пътна мрежа (опериране, поддръжка и инвестиции). Възможностите за увеличаване на собствените приходи са свързани преди всичко със системите за таксуване и най-вече с въвеждане на Електронна система за събиране на пътни такси. Предвид това обстоятелство и с оглед по-пълното възползване от българска страна от консултантските услуги на Международната банка за възстановяване и развитие при усвояването на средствата от европейските фондове в пътната инфраструктура, с Изменение № 3 в обхвата на Споразумението е включена нова дейност, а именно „Разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS)” чрез разработване на: анализ на възможностите и вариантите за трансформиране на съществуващата винетна система в Електронна система за събиране на пътни такси и разработване на стратегия, бизнес модел и финансово планиране за внедряване на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS). Въвеждане на Електронна система за събиране на пътни такси за републиканската пътна мрежа в Република България ще даде възможност за: набиране на средства за заплащане на строителството на нови пътища и съоръжения и поддръжка на съществуващите; реинвестирането на приходите от Електронната система за събиране на пътни такси в нова инфраструктура; по-нататъшно подобряване сигурността на автомагистралите. Чрез въвеждането на различни такси за ползване на пътищата в различните часови зони (понякога наричано „таксуване на задръстванията” или „таксуване на час пик”) ползвателите се стимулират да пътуват във време със слаб трафик, като по този начин се намаляват загубите от задръстванията. С оглед изпълнение на включената допълнителна дейност, срокът на действие на споразумението е удължен до 31 декември 2015 г., като е увеличена и стойността му с 1 392 000,00 лв. за сметка на неусвоените (спестени) средства по проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в С оглед на посоченото, общата стойност на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г. е увеличена на 6 407 000 лв.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

инж. Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, и госпожа Лазаринка Стоичкова – съветник към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Поставям на гласуване предложението за допускане в залата. Дано да ни стигнат наличните сили в залата, за да приемем това предложение.

Отменете гласуването! Списъкът за поименна проверка!

Станков - тук Иван Пенков Иванов - отсъства Иван Славов Иванов - отсъства Иван Стефанов Вълков - отсъства

Никола Пейчев, Джейхан Ибрямов, Емил Райнов, Димитър Шишков, Бойка Маринска, Найден Зеленогорски, Георги Недев, Мехмед Атаман, Валентин Любенов

Благодаря, госпожо Председател. Предлагам процедура по приемане за второ гласуване на току-що гласуваната Ратификация. Преди това обаче трябваше да гласуваме на първо. Гласувахме само процедурата за допускане на гостите в залата. Преждевременно Ви поканих на трибуната, госпожо Йорданова, извинявам Ви се. Поставям на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. Моля, гласувайте.

Отменете гласуването. Имаме и непрочетен доклад, колеги. Доклад на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Така е, като правите процедури за допускане по никое време. процедура.) Искате да чуем още една процедура? Заповядайте, господин Кирилов, ще обогатите пленарния ден. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Благодаря за тази възможност. Цял ден търся начин да направя това процедурно предложение. На основание чл. 80, ал. 1 от Правилника правя процедурно предложение срокът за предложения между първо и второ четене по Законопроект за изменение и допълнение на Закона

Няма. Процедурата е коректна. Поставям на гласуване процедурното предложение за удължаване времето за предложения между първо и второ четене по посочения Законопроект. Гласували

Благодаря, госпожо Председател. „ДОКЛАД Относно Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502-02-6, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 12 март 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502-02-6, внесен от Министерския съвет на 5 март 2015 г. В заседанието на комисията взе участие госпожа Лазарника Стоичкова – съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която представи законопроекта от името на вносителя. Тя обърна внимание, че Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие е сключено въз основа на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ. Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в По договора за безвъзмездна финансова помощ към настоящия момент са неусвоени/спестени средства на обща стойност 1 393 942,00 лв. С предложеното изменение се предвижда тези средства да бъдат използвани за нови дейности, свързани с разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронна система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси. Предвидено е да бъдат разработени анализи и варианти за трансформиране на съществуващата винетна система в Електронна система за събиране на пътни такси, разработване на бизнес модел и финансово планиране на внедряването на системата. С оглед изпълнението на предвидените допълнителни дейности срокът на действие на споразумението е удължен до 31 декември 2015 г., като стойността му е увеличена за сметка на неусвоените/спестени средства по проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип предложението, като същевременно поставиха и редица въпроси, свързани с обхвата и съдържанието на дейностите и услугите, които ще бъдат предоставени от от консултанта в рамките на средствата по споразумението. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа – без „против” и 1 – „въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие,

Откривам разискванията. Изказвания? Няма изказвания. Закривам разискванията и подлагам на гласуване Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие. Моля, гласувайте.

Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1. Законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте за процедура, госпожо Йорданова. Благодаря, господин Председател. Предлагам процедура за второ гласуване на току-що гласувания Законопроект. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Диана Йорданова за разглеждане на второ гласуване на предложения Законопроект.

на предложения Законопроект. Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма. Предложението за допускане до второ гласуване на предложения Законопроект е прието единодушно. Заповядайте за доклада.

Моля, гласувайте, уважаеми колеги.

на 27 март 2015 г. – петък, 11,00 ч.: 1. Министърът на финансите Владислав Горанов ще отговори на седем въпроса от народните представители Слави Бинев – два въпроса, Велизар Енчев, Мартин Димитров и Петър Славов, Манол Генов, Иван Пенков Иванов, Катя Попова и Методи Андреев и на едно питане от народния представител Румен Гечев. 2. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Александър Методиев. 3. Министърът на външните работи Даниел Митов ще отговори на четири въпроса от народните представители Станислав Станилов, Десислав Чуколов, Валери Жаблянов, Волен Сидеров. 4. Министърът на правосъдието Христо Иванов ще отговори на четири въпроса от народните представители Борислав Иглев, Вили Лилков, Славчо Атанасов, и Кристиан Вигенин и на едно питане от народния представител Димитър Делчев. 5. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще отговори на три въпроса от народните представители Георги Божинов Божинов – два въпроса, и Джейхан Ибрямов. 6. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще отговори на девет въпроса от народните представители Иван Станков и Георги Кючуков, Светла Бъчварова и Добрин Данев

Мирчев и на две питания от народните представители Бойка Маринска, и Иван Пенков Иванов. 8. Министърът на здравеопазването Петър Москов ще отговори на 6 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров – два въпроса, Джейхан Ибрямов, Владимир Тошев – два въпроса, и Бойка Маринска и Димитър Шишков. 9. Министърът на отбраната Николай Ненчев ще отговори на два 2 въпроса от народните представители Волен Сидеров, и Петър Славов. 10. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на три въпроса от народните представители На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова на въпрос с писмен отговор от народния представител Мустафа Карадайъ; - заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на четири въпроса от народните представители Жельо Бойчев – два въпроса, Корнелия Нинова, и Петър Кънев, и на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Пламен Йорданов и Кирил Добрев, Теодора Георгиева, Десислава Костадинова, и Велизар Енчев; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Искрен Веселинов; - министърът на здравеопазването Петър Москов – на два въпроса от народните представители Владимир Тошев, и Николай Александров; министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова, и Николай Александров, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Бойка Маринска, и Цвета Караянчева и Даниела Дариткова; - министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Божинов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, и министърът на икономиката Божидар Лукарски. Поради посещението на министър-председателя на Черна гора, господин Мило Джуканович, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на туризма Николина Ангелкова. Въпроси – 46, питания – 4, отговори на въпросите и питанията – 50, необходимо парламентарно време – 7,54 часа. изчерпване на дневния ред на днешното заседание закривам заседанието. Утре заседание от 9,00 ч., продължаваме със следващите точки от дневния ред.